Уважаеми дами и господа народни представители! Представеният на вашето внимание законопроект е в резултат на изпълнението на задълженията на България като член на Европейския съюз с оглед транспонирането на две рамкови решения: Решение № 783 от 2006 г. на Съвета за прилагане на принципа на взаимно признаване и конфискация и Рамково решение № 214 от 2005 г. г. относно прилагането на принципа за взаимно признаване на решения за налагане на финансови санкции. Законопроектът цели разширяване на международното сътрудничество по наказателни и административни дела и създаване на правни средства за неговото улесняване и ефективност. Предмет на закона е взаимното признаване между държавите – членки на Европейския съюз, на решения за конфискация или отнемане и решения за налагане на финансови санкции. С оглед осигуряване на единно тълкуване от страна на правоприлагащите органи в законопроекта изрично са дефинирани основни понятия и термини. Така например в редакцията на чл. 2 от законопроекта е съобразена важната особеност на българския наказателен закон и Указ № 883 за прилагане на Закона за нормативните актове. актове. Заедно с понятието „конфискация” по смисъла на чл. 37, ал. 1, т. 3 от Наказателния кодекс е постановено и понятието „отнемане” по смисъла на чл. 53 от Наказателния кодекс. кодекс. Съгласно изискванията на посочените две рамкови решения в законопроекта са определени и компетентните български органи за признаване, изпълнение и изпращане на решения за конфискация или отнемане и на решения за налагане на финансови санкции. За компетентни органи по признаване са определени окръжните съдилища. Националната агенция за приходите е посочена като компетентен орган за изпълнение на признатите от български съд решения. Компетентни органи за изпращане на влезли в сила решения са българските съдилища, които са ги постановили. Националната агенция за приходите е компетентен орган в случаите на изпращане на решения за налагане на финансови санкции, постановени от български административен орган. В пълно съответствие с установената между държавите – членки на Европейския съюз практика за осъществяване на директен контакт между компетентните органи на издаващата и на изпълняващата държава и с цел улесняване на сътрудничеството между тях в предложения законопроект е застъпен принципът на директна комуникация между съответните компетентни органи. Същевременно законопроектът предвижда при възникнали затруднения при административното получаване и изпращане на актове за признаване компетентен орган да бъде Министерството на правосъдието в качеството на централен и консултиращ орган. На следващо място, в законопроекта изчерпателно са уредени въпросите относно подсъдността, условията и процедурите за признаване и изпращане на решения за конфискация или отнемане и решения за налагане на финансови финансови санкции, както и производствата по обжалване пред Въззивния съд. Съгласно предложените законови разпоредби всяко решение се признава от окръжен съд по местоживеене или обичайно пребиваване на лицето на територията на България съответно по седалище, адрес на управление или адрес за кореспонденция за юридическите лица. В пълна степен е отразено съдържащото се в рамковите решения изискване актовете, постановени в друга държава – членка на Европейския съюз, да се признават без никакви допълнителни формалности и незабавно да бъдат предприемани необходимите мерки за тяхното изпълнение. В законопроекта са регламентирани и въпросите за двойна наказуемост, условията за допустимост, както и прилагането на принципа на non bis in idem. Изчерпателно са изброени основанията за отказ, като изрично е подчертан техният факултативен характер с оглед премахване на пречките пред взаимното признаване на цитираните актове. Въведен е минимален праг от 70 евро по отношение на финансова санкция, чието изпълнение се изисква. Посочена е приложимостта на националното законодателство при изпълнение на решенията. Регламентирани са последиците от взаимно признаване и задължения за насрещно уведомяване. Детайлно е уредено разпореждането с конфискувано в България имущество, респективно с приходите от изпълнение на финансови санкции. На компетентните органи е предоставена свобода на договаряне относно разпореждането с предмета на конфискацията или получените в резултат на изпълнението средства. В случай, че не е налице изрично споразумение между издаващата и изпълняващата държава, имуществото или паричните суми остават в България, освен ако тяхната стойност надвишава 10 хил. евро. При всички случаи разноските по изпълнението са за сметка на изпълняващата държава. Предвид на изложеното ви моля да подкрепите така предложения законопроект. Благодаря за вниманието. Откривам дебатите по обсъждания законопроект. Моля народните представители, желаещи да вземат отношение, да заявят това. Има ли желаещи народни представители? гласуваме на първо четене Законопроект за признаване, изпълнение и изпращане на решения за конфискация или отнемане и решения за налагане на финансови санкции, № 902-01-54,

Законопроектът е разпределен на водещата Комисия по правни въпроси и съпътстваща Комисия по регионална политика и местно самоуправление. От името на Комисията по правни въпроси с доклада ще ни запознае нейният заместник-председател господин Тодор Димитров. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Ще ви запозная с: „ДОКЛАД на Комисията по правни въпроси На заседание, проведено на 14.01.2010 г., Комисията по правни въпроси разгледа Законопроект за изменение и допълнение Закона за управление на етажната собственост, № 954 -01-56, внесен от народния представител Николай Янков Пехливанов на 18 декември На заседанието присъстваха вносителят на законопроекта господин Пехливанов и господин Стефан Хубенов – началник отдел ”Държавна собственост и жилищна политика” от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Николай Пехливанов като вносител представи законопроекта. Той посочи, че в предметния обхват на внесения законопроект са основно две групи въпроси – удължаване на сроковете за свикването на общите събрания от собствениците и кметовете в сградите в режим на етажна собственост и създаването на публичен регистър за тях към съответната община, което е в обществен интерес. Законопроектът е мотивиран и със статистически данни, основаващи се на справка от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, които сочат ниския процент на изпълнение на законовата разпоредба за сроковете за провеждане на общите събрания. Господин Хубенов като представител на Министерството на регионалното развитие и благоустройството изрази подкрепата за законопроекта, като изказа становище в подкрепа на предложенията, които са обосновани и полезни за успешното прилагане на закона. Той предложи допълнение на чл. 47 с нова ал. 2, според която при поискване от министъра на регионалното развитие и благоустройството, кметът на община или район да предоставя в 14 дневен срок подробна информация за регистрираните сгради и входове в режим на етажна собственост на територията на съответната община или район. Господин Хубенов изказа препоръка в § 2, ал. 1 да не се включва вписването в регистъра на нововъзникналите сгради, тъй като за тях е приложим друг 6-месечен срок според чл. 12, ал. 1 от закона. В дискусията по законопроекта взеха участие народните представители госпожа Искра Фидосова, господин Павел Димитров, господин Янаки Стоилов и господин Красимир Ципов, които изразиха своята принципна подкрепа по законопроекта. Госпожа Фидосова изказа становище, че подкрепя идеята на внесените промени, но според нея по законопроекта могат да се направят бележки относно съдържанието на нормите, предложени в съответните параграфи и правно-техническото им оформяне с оглед на юридическа прецизност. Господин Стоилов обърна внимание, че между първо и второ четене е добре да бъдат огледани и други норми, които се нуждаят от промяна с оглед тяхната съгласуваност относно сроковете за провеждане на събрания, които се отнасят не само за първоначално им свикване. Господин Ципов предложи да се препоръча на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, съвместно със Националното сдружение на общините в Република България, да организират кампания по разясняването на закона. Председателят на комисията госпожа Искра Фидосова предложи народните представители да се обединят около идеята да се изпрати писмо до Националното сдружение на общините в Република България за становище по законопроекта, както и ангажирането им в съвместна кампания с ресорното министерство по разясняването относно задълженията на гражданите по закона, както както и за сроковете и последиците при неизпълнение на закона. Тази идея бе възприета и подкрепена от всички народни представители. След проведеното обсъждане Комисията по правни въпроси единодушно с 20 гласа “за” прие на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за управление на етажната собственост, ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря. С доклада на Комисията по регионална политика и местно самоуправление ще ни запознае председателят й господин Татарски. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, „ДОКЛАД относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за управление на етажната собственост, № 954-01-56, внесен от Николай Пехливанов На свое редовно заседание, проведено на 14 януари 2010 г., Комисията по регионална политика и местно самоуправление обсъди Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за управление на етажната собственост, внесен от Николай Пехливанов. В заседанието на комисията взе участие и господин Стефан Хубенов – началник-отдел в дирекция „Държавна собственост и жилищна политика” в Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Законопроектът бе представен от вносителя – народния представител господин Пехливанов. Внесеният Законопроект за изменение и допълнение на Закона за управление на етажната собственост има за цел удължаване на сроковете, свързани с изпълнение на задълженията за свикване на общи събрания и регистрация на собствениците и сградите в режим на етажна собственост. В предложената нова редакция на чл. 47 е предвидено задължение за кметовете на общини и райони да подават ежегодна справка до министъра на регионалното развитие и благоустройството за регистрираните сгради и входове в режим на етажна собственост, като е предвидено първоначалната справка да бъде подадена в срок до 30.07.2010 г. В предложената нова редакция на § 2 от Преходните и заключителни разпоредби и предвидено удължаване на срока за свикване на общото събрание и вписване в книгата на собствениците и в регистрите по чл. 44 до 30.06.2010 г. В изменението на § 3 се предвижда удължаване на срока от 3 на 6 месеца за организиране и провеждане на общото събрание от кметовете в случаите, когато такива не са проведени в срока по § 2. В хода на дискусията народните представители се обединиха около необходимостта от приемане на законопроекта, като същевременно бяха направени и някои предложения за прецизиране на разпоредбите на законопроекта. развитие и благоустройството, подкрепящо по принцип предложените промени, се предлага да отпадне задължението за предоставяне на справка от кметовете в посочените от законопроекта срокове, а такава да се представи по искане на министъра на регионалното развитие и благоустройството в 14-дневен срок от поискването. Обърнато бе внимание, че от проекта трябва да отпадне задължението, предвидено за вписване в книгата на собствениците и в регистъра по чл. 44 на нововъзникнали сгради в режим на етажна собственост в срока по § 2, тъй като сроковете за тях са уредени в разпоредбите на чл. 12, ал. 5 от закона. Освен това е необходимо да се предвидят различни срокове по § 2 за свикване на общото събрание и вписване в книгата на собствениците и за вписване в регистъра по чл. 44 на сградите в режим на етажна собственост, тъй като вписването в регистъра може да се осъществи едва след провеждане на общото събрание, което да определи формата на управление и да избере управителните органи, които от своя страна да подадат изискваните от закона данни за вписване на сградата. Бяха направени някои бележки от правно-технически и редакционен характер. Вносителят на законопроекта изрази съгласие с направените предложения за промени в законопроекта, които следва да бъдат взети предвид при подготовката му за второ гласуване. Въз основа на гласуванията и в резултат на проведеното гласуване Комисията по регионална политика и местно самоуправление единодушно с 14 гласа „за”, без „против” и „въздържали се”

Благодаря Ви, госпожо председател. Уважаеми колеги, предложеният Законопроект за изменение и допълнение на Закона за управление на етажната собственост има за цел удължаване на сроковете за свикване на общи събрания и създаването на публичен регистър към тях, за да бъдат изпълнени в срок целите на самия закон. Шестмесечният срок за провеждане на общи събрания е изтекъл на 1 ноември 2009 г. регионалното развитие и благоустройството, едва 2% от сградите са провели събрания. В същото време 92% от гражданите в България имат собствено жилище, повечето от тях в съсобственост, което налага да се обезпечи нормативно поддържането на общи части в сградите с цел повишаване стандарта на живот на българските граждани. Кметовете на общините и районите също няма да могат да се справят със свикването на събрания в дадения им от закона тримесечен срок. Така се оказва, че всички – и собствениците на жилища, и кметовете, ще бъдат в нарушение, което не е в обществен интерес. Генералната цел на този закон е създаването на единен регистър на сградите в режим на етажна собственост и следва да бъде посочен изричен срок, в който всички сгради и входове да се впишат в публичния регистър на съответната община. Законът има нужда от обществено анонсиране, за да може да се проведе необходимата обществена кампания от министъра на регионалното развитие и благоустройството като ресорен министър. Досега собствениците на жилища не бяха известени за това, което трябваше да се случи в изпълнение на закона и съответно не са изпълнили изискванията. Няма ли инициативност от страна на собствениците, законът не може да бъде приложен. Инициативността може да бъде провокирана с разясняване на обществената значимост на закона, с една широкомащабна кампания, която ще може да се вмести в предложения за удължаване срок. Благодаря ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря на господин Пехливанов. Откривам дебатите по законопроекта. Има ли желаещи народни представители да вземат отношение? Има думата народният представител Захари Георгиев.

Благодаря, уважаема госпожо председател. Уважаеми госпожи и господа народни представители, в по-голямата си част този законопроект е необходим, защото видимо сроковете за провеждането на тези провеждането на тези общи събрания не са били достатъчни, още повече, че нямаме и добра традиция в това отношение. Но има един текст, който е в самото начало на законопроекта за изменение и допълнение на закона, който според мен е нонсенс, а пък, за съжаление, чух това и в мотивите, които вносителят, господин Пехливанов, изложи – че генералната цел на този закон

Още повече, че е абсолютно безсмислено да се администрират по някакъв начин всички вписани етажни собствености и собствениците в тях в единен публичен регистър в Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Той няма кого да ползва от тази си гледна точка. Това са данни, които се водят от местните власти. Както по-нататък в дневния ред ще стигнем до Законопроекта за достъп до пространствени данни, те биха били предмет и и обект на информация по съвсем друг ред. Така че да се създават излишни административни движения няма никакъв смисъл. Освен това, искам да искам да кажа за някои от колегите, които мислят, че с този закон започва дейността на гражданския оборот по отношение на реда в етажните собствености - това съвсем не е така, защото до приемането му действаха части от Закона за собствеността и Правилника за управление реда и надзора в етажната собственост, които на практика покриваха същите или почти същите нормативни основания на този нов закон. Законопроектът е подходящ и аз ще го подкрепя на първо четене, с изключение на тази

Не виждам желаещи. Други народни представители за изказвания? Също няма желаещи. Подлагам на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона

№ 902-01-60, внесен от Министерския съвет на 17 декември 2009 г., законопроект е разпределен на: водеща - Комисията по труда и социалната политика, и съпътстваща - Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове. За доклад от името на Комисията по труда и социалната политика има думата народният представител госпожа Алексиева. Заповядайте.

Комисията по труда и социалната политика на свое редовно заседание, проведено на 13.01.2010 г., разгледа и обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда, № 902-01-60, внесен от Министерския съвет на 17.12.2009 В заседанието участваха: госпожа Христина Митрева – заместник-министър на труда и социалната политика, и представители на национално представителните организации на работодателите и на работниците и служителите. Законопроектът и мотивите към него бяха представени от госпожа Христина Митрева – заместник-министър на труда и социалната политика. Основната цел на законопроекта е усъвършенстване на нормативната уредба в областта на трудовите отношения, и по-конкретно – детайлно регламентиране на трудовите и социалните права на командированите национални експерти и националните експерти на обучение в институциите на Европейския съюз. Във връзка с това законопроектът предвижда запазване на трудовите правоотношения и на получаваното основно трудово възнаграждение на командированите национални експерти за изпълняване на длъжност в институции на Европейския съюз. Предложението се аргументира с необходимостта да се приведе националното законодателство в съответствие с Решение на Европейската комисия от 12 ноември 2009 относно правилата, приложими към командированите национални експерти и националните експерти на обучение към службите на Европейската комисия. Направени са предложения, с които се гарантира осигуряването на минимални условия на труд и работа за командированите национални експерти, идентични с минималните условия в приемащата държава за наетите лица, изпълняващи същата или сходна работа. Разпоредбата е приложима при дългосрочно командироване за повече от 30 календарни дни в държава – членка на Европейския съюз, държава – членка на Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария. Условията за постигането на съгласие и параметрите на договаряне между страните по трудовото правоотношение ще бъдат установени от Министерския съвет. Предвидени са и разпоредби по отношение на зачитането на трудов стаж на работещите в институции на Европейския съюз, както и на работещите по законодателството на държава – членка на Европейския съюз, държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство или в Конфедерация Швейцария, установен по надлежен начин. Развити са съответните хипотези за тези лица по отношение на времето, което се признава за трудов стаж, без да е полаган труд, както и при обявяване за недействително на трудовото правоотношение. Предложена е и съответна промяна в Закона за държавния служител по отношение запазване на служебното правоотношение и размера на получаваното основно трудово възнаграждение на командированите национални експерти и националните експерти на обучение в институциите на Европейския съюз. Съществена част от законопроекта е свързана със създаването на нормативни условия за развитието на социалния диалог на областно равнище, което от своя страна ще позволи включване на социалните партньори на всички равнища на вземане на решения и ще развие принципите на демокрацията с пряко участие. Предвидени са разпоредби за създаването на областни съвети за тристранно сътрудничество, техните функции, организирането на дейността им и приемането на решения. В съответствие с каноните на християнската религия се предлага увеличаване на официалните празници, които са неприсъствени, с Велики петък. Подобрена е уредбата по отношение правомощията на Министерския съвет по обявяване на други национални празници и дни за честване определени професии, както и по разместването на почивните дни. Предвидено е и ново правомощие на Министерския съвет – да обявява и дни за оказване на признателност. Същевременно се предлага общинските съвети, по предложение на кмета на общината и след съгласуване със съответния областен управител, да обявяват и други дни за празнични и неприсъствени на територията на съответната община. Законопроектът предвижда и други изменения за прецизиране на действащи разпоредби на Кодекса на труда, сред които са и разпоредбите по отношение на трудовия договор за работа през определени дни от месеца, трудовите права на ползващите отпуск поради бременност, раждане и осиновяване, имуществената отговорност на работодателя при смърт или увреждане здравето на работника и служителя, определянето на работни места за трудоустрояване и легалното определение на масови уволнения. Получено е становище от отдел „Европейско право” по отношение съответствието на законопроекта с правото на Европейския съюз, съгласно което законопроектът не противоречи на изискванията на Решение на Комисията от 12.11.2008 г. относно правилата, приложими към командированите национални експерти и националните експерти на обучение към службите на Комисията, и на Решение 2004/677/ЕО на Съвета относно Правилника, приложим за националните експерти и военния персонал, командирован в Европейската агенция по отбрана, и Правилата за командироване на национални експерти в Европейския парламент от 2005 г. В хода на дискусиите по законопроекта положително бяха оценени промените в уредбата на социалния диалог и тристранните отношения на областно ниво. По този начин по-ясно, в съответствие с местните потребности, ще се дефинират проблемите на ниво област, ще се изградят липсващи партньорски взаимоотношения, а също така ще се предложат по-адекватни мерки и решения, които отчитат по балансиран начин интересите на общините и социалните партньори от съответната област. Комисията по труда и социалната политика възприе навсякъде в законопроекта думите „друга държава – членка на Европейския съюз, на Европейското икономическо пространство или Конфедерация Швейцария” да се заменят с думите „друга държава – членка на Европейския съюз, в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария”. След приключване на обсъждането и гласуване с резултати: „за” – 15 гласа, „против” и „въздържали се” – няма, Комисията по труда и социалната политика прие следното становище: Предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда, № 902-01-60, внесен от Министерския съвет на 17.12.2009 г.” Благодаря, госпожо Алексиева. Със становището на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове ще ни запознае председателят на комисията господин Светлин Танчев. Имате думата, господин Танчев. Благодаря Ви, госпожо председател. Уважаеми колеги народни представители! „На заседанието, проведено на 13 януари 2010 г., Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове разгледа Законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса на труда, внесен от Министерския съвет. В заседанието на комисията взе участие Христина Митрева – заместник-министър на труда и социалната политика. Със законопроекта се цели да се усъвършенства нормативната уредба на трудовите правоотношения. Настоящият законопроект е съобразен с изискванията на Решение на Комисията от 12.11.2008 г. относно правилата, приложими към командированите национални експерти и националните експерти на обучение към службите на Комисията, Решение 2004/677/EО на Съвета от 24 септември 2004 г. относно Правилника, приложим за националните експерти и военния персонал, командировани в Европейската агенция по отбрана, и с Правилата за командироване на националните експерти в Европейския парламент, приети с решение на бюрото от 7 март 2005 г. В чл. 120а, ал. 2 от законопроекта се предвижда, че работникът или служителят си запазва трудовото правоотношение и продължава да получава от работодателя основното си трудово възнаграждение за срока, в който той изпълнява дадена длъжност в институция на Европейския съюз. Тази промяна е предвидена и в Преходните и заключителните разпоредби, а именно за изменение на чл. 81в, ал.2 от Закона за държавния служител. Със законопроекта се регламентира срокът на командироването за предоставяне на услуги в друга държава – членка на Европейския съюз, в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария, който ако надвишава 30 календарни дни, страните следва да уговорят за този срок същите минимални условия на работа, установени за работниците и служителите, изпълняващи същата или сходна работа в приемащата държава. Създава се нова разпоредба със законопроекта, съгласно която за трудов стаж се счита и времето, през което се изпълнява държавна служба или работа по трудово правоотношение, съгласно законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз. Към законопроекта може да бъде направена следната бележка: В чл. 121, в новата ал. 3; чл. 351, в новата ал. 2; чл. 353 и чл. 354, в новата ал. 2 думите „друга държава – членка на Европейския съюз, на Европейското икономическо пространство или Конфедерация Швейцария” да се заменят с думите „друга държава – членка на Европейския съюз, друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария”. В заключение може да се каже, че законопроектът е съобразен с изискванията на Решение на Комисията от 12.11.2008 г. относно правилата, приложими към командированите национални експерти и националните експерти на обучение към службите на Комисията (С (2008) 6866), Решение 2004/677/EО на Съвета от 24 септември 2004 г. относно Правилника, приложим за националните експерти и военния персонал, командировани в Европейската агенция по отбрана, и с Правилата за командироване на националните експерти в Европейския парламент, приети с решение на бюрото от 7 март 2005 г. В законопроекта се предвиждат и други изменения, които нямат отношение към правото на Европейския съюз, но и не му противоречат. С оглед на гореизложеното и в резултат на проведеното гласуване Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове предлага на Народното събрание с 13 гласа „за” да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда, № 902-01-60, внесен от Министерския съвет на 17 декември 2009 г., като водещата комисия вземе предвид направената бележка между първо и второ гласуване на законопроекта.” Благодаря ви.

Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Тъй като двете комисии бяха много подробни в излагане целите на законопроекта, ще се спра само на някои по-важни моменти. моменти. С параграфи 1, 2 и 3 се предлагат промени в чл. 3б, 3в и 3д от Кодекса на труда, с които се поставя нормативна основа за осъществяване на социален диалог на областно равнище чрез областни съвети за тристранно сътрудничество. По този начин на областно ниво ще могат да се решават по-добре въпроси, свързани с трудовите, осигурителните отношения, както и въпроси с жизненото равнище на областите. С § 4 се предлагат измененията в заглавието и текста на чл. 114 от Кодекса на труда, съгласно които страните по трудовото правоотношение свободно ще договарят дните, през които ще се полага труд, както и продължителността на работното време в рамките на работния ден и месец. Тук отпада ограничението до 5 дни в месеца. Всъщност това е по-гъвкав режим за заетост. Регламентира се и възможността за сключване на трудов договор за работа през определени дни от месеца. Това време се признава за трудов стаж. С § 5 се изменя чл. 120а от Кодекса на труда, съгласно което за срока за заемането на длъжност в институция на Европейския съюз

Предложена е и аналогична промяна в чл. 81в, ал. 2 от Закона за държавния служител. Това е § 16 от законопроекта. Направена е и промяна с § 6, като се предлага допълнение на разпоредбата на чл. 121 от Кодекса на труда, където страните могат да отговарят за срока на командировката при същите минимални условия на работа, каквито са установени за работниците и служителите, изпълняващи същата или изходна работа в приемащата държава. Тъй като условията, по които страните следва да постигат съгласие, ще се установят с акт на Министерския съвет, този текст влиза в сила 6 месеца след влизане в сила на Закона за изменение и допълнение на Кодекса на труда. Важна промяна е с § 9 – предлага се допълнение на чл. 200, ал. 1 от Кодекса на труда оглед отстраняване на непълнота в обхвата на лицата с трайно намалена трудоспособност, съгласно което работодателят отговаря имуществено за вреди от трудова злополука или професионална болест, които са причинили трайно намалена работоспособност 50% и над 50%. С параграфи от 11 до 14 се предвиждат промени във връзка със зачитане на периоди на заетост в друга държава - членка на Европейския съюз като трудов стаж по смисъла на Кодекса на труда за целите на ползване на трудови права в България. С § 15 се отстранява допусната неточност при въвеждането в българското законодателство на определението за масови уволнения, като по този начин се отстранява тази допусната неточност за изчисляване броя на уволнените работници. С § 17 се предлага допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация, с което се уреждат нормативно правомощията на органите за местно самоуправление – общинските съвети, да обявяват по предложение на кмета на общината определени дни за празнични и неприсъствени на територията на общината, района, кметството след съгласуване с областния управител. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря на заместник-министър Митрева. Откривам дебатите с изказване на народния представител господин Адемов. Имате думата. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми госпожи и господа народни представители!

поправка в Кодекса на труда, са свързани с усъвършенстване на нормативната уредба на трудовите правоотношения в Република България. След като нормативно и законодателно са решени въпросите с институционализирането на Националния съвет за тристранно сътрудничество, на браншовите, отрасловите и на общинските тристранно сътрудничество, на преден план сега се поставя въпросът за нормативното ситуиране на тъй наречените областни съвети за тристранно сътрудничество, като тяхната цел е свързана с обсъждане и изразяване на мнения и становища по въпроси становища по въпроси на социалната политика с областно значение. Касае се за въпроси, отнасящи се до регулиране на трудовите и непосредствено свързаните с тях осигурителни отношения, както и въпросите на жизненото равнище – както е записано в Кодекса на труда. На следващо място, съгласно решение на Европейската комисия от м. септември 2008 г. относно правилата, приложими към командироването на национални експерти и национални експерти на обучение към службите на Европейската комисия, досегашният ред, визиран в Кодекса на труда, даваше възможност на тези хора за срок от 4 години да получават половината от заплатата, която са получавали по трудово правоотношение в България, но не по-малко от минималната работна заплата, както е записано в досегашните текстове. Това, което се предлага сега, е да се запазят отново трудовите правоотношения, но работодателят вече да заплаща основното трудово възнаграждение на работници и служители, командировани в структурите на Европейската комисия.

официалните празници в България заедно с националния празник и заедно с Деня на будителите, който е неприсъствен само за определена сфера от обществото, всъщност стават 14.

общинските съвети по предложение на кмета на общината да обявяват определени дни за празнични и неприсъствени на територията на общината, района, кметството или отделни населени места, след съгласуване с областния управител. По този начин определени важни от гледна точка на местното самоуправление дни се обявяват за неприсъствени с решение на общинския съвет. В общи линии са най-важните промени, които се предлагат в Кодекса на труда. Според нашата парламентарна група те са консенсусни и ще бъдат подкрепени на първо четене. Има ли други народни представители, желаещи да се включат в дебата? Заповядайте, госпожо Масларова.

Благодаря, госпожо председател. Колеги, искам да кажа, че Коалиция за България ще подкрепи предложените изменения и допълнения в Кодекса на труда, тъй като са свързани с налагащи се промени относно обстановката – присъединяването ни в европейското семейство и някои неща, които налагат тези промени да бъдат извършени. Ще започна оттам, откъдето завърши д-р Адемов въпроса, отнасящ се до областните съвети за социално подпомагане. Предполагам, че всички вие сте запознати с действието на тези съвети на различните равнища на управления. Важно е хората, които ще бъдат включени в тези областни съвети за социално подпомагане, да бъдат компетентни, знаещи какво се случва в тези съвети, за да могат да бъдат коректен партньор на областните съвети, регионите и да могат да регулират и помагат като подпомагащ коректив

кой ден да бъде даден като ден за празнуване на различни големи общини в страната. Винаги възникваше спор трябва ли това да го решава Министерският съвет решава Министерският съвет или да бъде въпрос, който да се реши на местно равнище. Считаме, че това е подходяща промяна. Важно е и това, че се уреждат новите отношения на българските граждани, които работят в структурите на Европейския съюз. Те все повече и повече ще се увеличават.

Не виждам. Други желания за изказвания? Няма. В такъв случай приключваме дискусията. Обявявам гласуване. Моля народните представители да гласуват на първо четене Законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса на труда, внесен от Министерския съвет

по Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за социално подпомагане, № 902-01-57, внесен от Министерския съвет, ще ни запознае госпожа Геновева Алексиева. Заповядайте.

по Законопроект за изменение и допълнение на Закона за социално подпомагане, № 902-01-57, внесен от Министерския съвет на 11 декември Комисията по труда и социалната политика на свое редовно заседание, проведено на 13 януари 2010 г., разгледа и обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за социално подпомагане, № 902-01-57, внесен от Министерския съвет на 11 декември В заседанието участваха госпожа Валентина Симеонова – заместник-министър на труда и социалната политика, госпожа Йоанна Германова – директор на дирекция, и госпожа Елена Кременлиева – главен експерт в дирекция „Социална закрила и социално включване” в Министерството на труда и социалната политика, госпожа Екатерина Ташкова от Агенцията за хората с увреждания, госпожа Капка Панайотова – изпълнителен директор на Сдружение „Център за независим живот”, както и представители на други организации на и за хора с увреждания и представители на социалните партньори. Законопроектът и мотивите към него бяха представени от госпожа Валентина Симеонова – заместник-министър на труда и социалната политика. Основната цел на законопроекта е привеждане на българското законодателство в съответствие с решението на Европейския комитет за социални права по отношение на въведения от 1 юли 2006 г. срок от 18 месеца, а от 1 юли 2008 г. – 12 месеца, за непрекъснато получаване на социални помощи от лица в трудоспособна възраст и без намалена работоспособност. В своето решение Европейският комитет за социални права е констатирал, че след изтичането на законово определения срок лицето, което получава социални помощи, може да изгуби основното си средство за препитание. Създават се условия за отклонение от чл. 13, чл. Е от Европейската социална харта (ревизирана) и със законопроекта се предприемат мерки за неговото отстраняване. Законопроектът предвижда прецизиране на институциите и организациите за осъществяване на държавната политика в областта на социалното подпомагане. Предложени са и разпоредби, с които се създават условия за повишаване ефективността на консултативния процес чрез премахване на органи и звена с дублиращи функции. Предвижда се закриване на Съвета за социално подпомагане към министъра на труда и социалната политика с оглед избягване на дублирането с други органи за социален и граждански диалог като Националния съвет по въпросите на социалното включване и Националния съвет за тристранно сътрудничество. Усъвършенстват се разпоредбите относно функциите на Агенцията за социално подпомагане по отношение откриването, закриването, промяната на вида и капацитета на специализирани институции и социални услуги в общността, когато са делегирани от държавата дейности, както и дейността по социалните помощи и социалните услуги. За повишаване ефективността на дейността по отпускане на социални помощи, предотвратяване на злоупотреби и повишаване на предварителния контрол се предвижда задълбочаване на сътрудничеството с други държавни органи за установяване статуса на лицето, като Националната агенция за приходите, Националния осигурителен институт, Агенцията по заетостта и други. Въвежда се и нов вид месечна целева помощ за хора с увреждания след преценка на доходите, работоспособността или вида и степента на увреждането. Тази помощ замества интеграционните добавки за хора с увреждания по Закона за интеграция на хората с увреждания. Въвеждането на този нов вид месечна целева помощ се възприема като мярка за подобряване целенасочеността на държавната политика по отношение на най-уязвимите групи. От 1 януари 2011 г. се отменя законово определеният срок от 12 месеца за непрекъснато получаване на социални помощи в съответствие с решението на Европейския комитет за социални права от 18 Предложени са и промени, свързани с прецизиране на понятието „социално подпомагане” и отпускането на социалните помощи, като е удължен срокът за уведомяване на лицата във връзка с отпускането или отказа на социални помощи. Прецизирани са разпоредбите, регламентиращи санкции при недобросъвестно ползване на социални помощи. Предвижда се лишаване от социални помощи за срок от една година при неинформиране на териториалните поделения на Агенцията за социално подпомагане за промени в обстоятелствата, въз основа на които е отпусната социалната помощ. Развита е и уредбата по отношение на лицата, които не използват по предназначение целевите помощи за отопление, като същите ще бъдат лишавани от правото на такъв вид помощ през следващия отоплителен сезон. В резултат на натрупания опит и действащата практика са предложени съществени изменения в уредбата на социалните услуги. Въвежда се нов подход при предоставянето на социалните услуги, като ще се отчита освен желанието и личният избор на лицата и специално изготвена индивидуална оценка на потребностите, което ще позволи предоставянето на адекватни и качествени социални услуги. Детайлно са разработени и разпоредби относно задълженията на кметовете на общини по отношение на управлението на социалните услуги на територията на съответната община, както и по отношение на функциите на работодател на персонала в социалните услуги. Предвидени са и нови функции и форми на сътрудничество между областните управители, регионалните дирекции за социално подпомагане, общинските съвети и съответните дирекции за социално подпомагане. Предвидено е да се разработват и приемат областни и общински стратегии и годишни планове за развитие на социалните услуги, както и планиране на разкриването на социалните услуги. Специален акцент е поставен върху функциите на обществените съвети за подпомагане на общинските съвети при анализиране потребностите от социални услуги и разработването на общинските стратегии и годишни планове за развитие на социалните услуги. Предложени са и промени по отношение състава, функциите и дейността на фонд „Социално подпомагане” и неговия Управителен съвет за повишаване на оперативността в дейността на фонда, разширяване на правата и задълженията на Управителния съвет и рационализиране на съгласувателния процес с министъра на труда и социалната политика. С Преходните и заключителните разпоредби в Закона за семейни помощи за деца се предвижда нов вид целева помощ за безплатно пътуване с железопътния и автобусния транспорт в страната за многодетни майки. С реализиране на това предложение всички семейни помощи ще се уреждат от един нормативен акт. Осигуряването на адекватна и целенасочена подкрепа за уязвимите групи, както и на плавен преход в прилагането на новите разпоредби се гарантира чрез предвидения кратък срок за изготвяне и приемане на нормативните актове по прилагането на Закона за социално подпомагане и Закона за семейни помощи за деца, а именно един месец от влизането в сила за изменение и допълнение на Закона за социално подпомагане. В хода на дебата съществен акцент бе поставен върху трансформацията на интеграционните добавки за хора с увреждания в месечни целеви помощи за хора с увреждания. Детайлно бе обсъдено въвеждането на доходен критерий като условие за получаването на целеви помощи за хора с увреждания. Подчертано бе, че този подход не среща обществена подкрепа. С оглед на широкия обществен отзвук по този въпрос народните представители от Парламентарната група на политическа партия ГЕРБ изказаха становище и се ангажираха с предприемането на действия за промяна на законопроекта за отпадане на доходния критерий при предоставянето на интеграционните добавки за хора с увреждания. Изказани бяха мнения за подкрепа по отношение отмяната на законово определения срок за непрекъснато получаване на социални помощи. Същевременно бе подчертано, че е необходимо да се предприемат допълнителни мерки, за да се избегнат злоупотреби с помощите и предпочитането на помощи пред доходи от труд. Във връзка с това заместник министър Валентина Симеонова представи намеренията на Министерството на труда и социалната политика да обвърже получаването на социални помощи с увеличаване на минималното изискуемо количество обществено полезен труд до 10 или 15 дни през съответния месец. Този подход среща подкрепата и на Конфедерацията на труда „Подкрепа”, която счита, че получаването на социални помощи от членове на семейства с деца следва да се обвърже и с изисквания за изпращането на децата в учебни заведения. Представителите на организациите на и за хора с увреждания представиха становището си за промяна на политиката за интеграция на хората с увреждания, като настояват да се провежда същинска интеграционна политика вместо предоставянето на добавки с елементи на социални помощи. като особено позитивна бе оценена промяната в насочеността на социалните услуги и по конкретно фокусирането на индивидуалната оценка върху потребностите на ползвателите на социални услуги. По този начин социалната услуга ще се изгради и моделира по възможно най близкия до потребностите на ползвателя начин и ще допринесе за повишаване качеството на живот. Комисията по труда и социалната политика счита, че обвързването на разкриването и функционирането на социални услуги и предварителен анализ на потребностите на отделни целеви групи ще повиши достъпа до социални услуги, ще повиши тяхното качество и ефективност. Същевременно следва да се държи сметка за наличието на професионален и административен капацитет и провеждането на целенасочено обучение по отношение анализиране на потребностите и планирането на нуждите от социални услуги. Комисията по труда и социалната политика се обедини около мнението, че с оглед отпадането на предвидения доходен критерий при предоставянето на интеграционни добавки за хора с увреждания е необходимо да се извършват промени в параграфи 5, 20, 22, 23 и 25 от законопроекта.

Предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за социално подпомагане, № 902 01-57, внесен от Министерския съвет на 11 декември Благодаря на проф. Алексиева. Следва да изслушаме доклада на Комисията по регионална политика и местно самоуправление от председателя й господин Любен Татарски. Заповядайте, господин Татарски. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги! „На свое редовно заседание, проведено на 14 януари 2010 г., Комисията по регионална политика и местно самоуправление обсъди Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за социално подпомагане, № 902-01-57, внесен от Министерския съвет. В заседанието на комисията взе участие госпожа Валентина Симеонова – заместник министър на труда и социалната политика, която представи законопроекта от името на вносителите. Една от съществените промени е свързана с изпълнение на решението на Европейския комитет за социални права от 18 февруари 2009 г. и и е насочена към отпадане на ограничението в срока за непрекъснато получаване на месечни социални помощи от безработни лица в трудоспособна възраст, считано от 1 януари 2011 г. Друга съществена промяна е свързана с предложението за прекратяване на съществуването на Съвета за социално подпомагане, тъй като по същество на практика той дублира функции и предмет на дейност на различни консултативни органи. Целта е да се оптимизира диалогът по въпросите на социалното подпомагане като част от политиката по социално включване. Тази промяна следва да се разглежда в контекста и другото предложение, свързано с регулирането на процеса на разработване и реализиране на стратегиите и плановете за развитие на социалните услуги. С цел осигуряване на равен достъп до качествени социални услуги на хората от рисковите групи се въвежда качествено нов подход в развитието на социалните услуги чрез планиране на разкриването, закриването, промяната на капацитета и предоставянето им на общинско и областно ниво на базата на анализ на потребностите от социални услуги. Досега разкриването на социалните услуги не беше обвързано с анализ на потребностите на различните целеви групи и лица в риск. Поради това, въпреки големия брой услуги в общността, от една страна, капацитетът им не се използва в максимална степен, а от друга страна, много от нуждаещите се от определена социална услуга не могат да я ползват, тъй като тя не се предоставя на територията на съответната община. Във връзка с прилагането на новия подход за планиране се регламентират задълженията на областния управител и на общинския съвет за приемане на стратегии за развитието на социалните услуги на регионално и на общинско ниво. Предлага се общинските съвети да приемат и годишни планове за развитието на социалните услуги на общинско ниво. По този начин се гарантира разкриването на социални услуги, които да отговарят на конкретните потребности на хората от целевите групи не само на територията на общината, но и в областта. Въвеждането на регионалния принцип на планиране и развитие на социални услуги ще стимулира инициативността и ще създаде условия за максимална гъвкавост на икономически по изгодни, финансово обосновани и по достъпни социални услуги. С цел максимална прозрачност на общинската политика, свързана с развитието на социалните услуги, и гарантиране, че мнението на обществото, включително на най-уязвимите групи, взето предвид при нейното формиране, се предлага създаване на нормативни условия за участието на гражданското общество във формирането на общинската политика за планиране на социалните услуги, като се регламентират функциите на обществените съвети в този процес. Наред с посочените по горе промени се прецизират и текстовете, свързани с подобряване на контрола върху отпусканите социални помощи, касаещи недобросъвестното поведение от страна на бенефициентите, включително при ползването на отпуснатите помощи. Прецизират се също така текстовете, които уреждат цялостната дейност по отпускане на социални помощи – проверка на декларирани обстоятелства, сътрудничество с другите държавни институции и други. В хода на дискусията народните представители се обединиха около необходимостта от приемане на законопроекта, като същевременно бе обърнато внимание, че между двете гласувания е необходимо да се направят допълнителни уточнения във връзка с разпоредбите на параграфи 5, 20, 22 и 23 от законопроекта, които дублират аналогични разпоредби, включени в Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за интеграция на хората с увреждания и които не са в контекста на постигнатите договорености за отпадане на предложения доходен критерий при определяне на целевата помощ за хора с увреждания. Заместник министър Симеонова информира народните представители, че при обсъждането на законопроекта във водещата комисия – Комисията по труда и социалната политика, е постигната договореност тези текстове на отпаднат от този законопроект, тъй като въпросите, които третират, ще намерят адекватно разрешение при подготовката за второ гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за интеграция на хора с увреждания. Във връзка с дейността на обществените съвети – да съдействат и подпомагат общинските съвети при анализиране на потребностите от социални услуги и да участват в разработването на стратегиите и годишните планове за развитие на социалните услуги на общинско ниво, комисията счита за целесъобразно при подготовката на законопроекта за второ гласуване в текста на предлаганата ал. 2 на чл. 35 след думите „общинските съвети” да се добавят „и кметовете на общините”, тъй като реално те ще разработват стратегиите и плановете, подпомагани от обществените съвети и съгласувано със съответните дирекции „Социално подпомагане”, след което ще ги предлагат на общинските съвети за приемане. Въз основа на дискусията и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по регионална политика и местно самоуправление – с 10 гласа „за”, без „против” и един глас „въздържал се”, предлага на Народното събрание Законопроект за изменение и допълнение на Закона за социално подпомагане, № 902 01 57,

Благодаря Ви, госпожо председател. Уважаеми госпожи и господа народни представители, мисля, че беше доста изчерпателна информацията, която получихте, и за промените, които ние предвиждаме в Закона за социалното подпомагане, и за съпътстващите го дебати. В допълнение само ще кажа кои бяха основните, водещи за нас мотиви за промяната в този закон и тези, разбира се, които провокираха най сериозни дебати. Една от промените беше новата философия, която ние влагаме в понятието „интеграция на хора с увреждания”. За нас интеграционната добавка такава, каквато сега съществува в Закона за интеграцията на хора с увреждания, е парично подпомагане и затова предложението ни беше тази парична помощ да се формулира и да се дава чрез Закона за социално подпомагане. подпомагане. Когато ние вкарахме паричното подпомагане в Закона за социално подпомагане, се наложи и доходният критерий, който трябваше да бъде въведен и по отношение на хората с увреждания, и всъщност това провокира много сериозния дебат. Ние продължаваме да считаме, че тази интеграционна добавка е парично подпомагане. За сметка на това ние сме развили много сериозно каква философия сериозно каква философия влагаме в понятието „интеграция на хора с увреждания” в Закона за интеграция на хора с увреждания, където предлагаме развитието на комплекс от услуги, които ще бъдат на базата на потребностите и в подкрепа на човека с увреждане, така че той да бъде реално интегриран в обществото. Другото допълнение, за което бих искала да кажа, е нашият нов подход за регионално планиране на социалните услуги, защото анализите ни показват, че на този етап съществуват региони, в които има струпване на социални услуги за сметка на други региони, в които нищо а всички ние знаем, че социалните услуги са скъпоструващи. Според нас е много важно регионалното планиране на социалните услуги, което въвеждаме с промените на Закона за социално подпомагане, базирано на адекватна оценка на потребностите на хората от местната общност.

Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! На нашето внимание са поредните промени в Закона за социално подпомагане. Те са в няколко посоки и аз искам да спра вашето внимание на най-важните от тях. На първо място, на базата на решение на Европейския комитет за социални права

се уреждат правото на социална помощ и принципът за недопускане на дискриминация. Това са двата основни момента, които според Европейския комитет за социални права са нарушени в българското законодателство. За какво точно става въпрос? През 2006 г. – годината, в която безработицата в България беше на много ниски нива, ние в Народното събрание приехме ограничение за ползване на месечни социални помощи, тоест за социални помощи, и по този начин се опитахме да ограничим на 18 месеца правото за ползване на социални помощи. Две години след това – през 2008 г., ограничихме този срок на 12 месеца, като след изтичане на този срок, в който се получаваха месечните социални помощи, една година хората в трудоспособна възраст нямаха право на месечно социално подпомагане. Според Европейския комитет за социални права това е дискриминиращо решение. На базата на този доклад на Европейския комитет за социални права, който се внася, между другото, в Съвета на министрите, които трябва да излязат или с резолюция резолюция за прекратяване на производството, или трябва да излязат с препоръка към България, която препоръка предполага всяка година България да бъде наблюдавана и да дава отчет за това как прилага това законодателство, така че да не се допуска дискриминация. вносителят в лицето на Министерския съвет, за да се избегне тази процедура, решава да отпадне на практика това ограничение за получаване на социални помощи от 12 месеца, което в момента съществува. Тук искам да ви припомня, че беше внесен един законопроект, който предлагаше ограничение за получаване на социални помощи в рамките на 6 месеца, но не стигнахме до разглеждането на този законопроект по съображенията, които ви казах преди малко. който ни се поставя от Европейския комитет за социални права: трябва ли ние да ограничим правото на ползване на социални помощи или трябва да дадем възможност на хората в работоспособна възраст, които нямат работа, не са включени в курсове, в програми и мерки за заетост, да продължат да получават социални помощи, тоест да превърнат тази дейност в професия социално слаб? Но, така или иначе, ние сме принудени след 1 януари 2011 г., по изказаните съображения, да дадем възможност на всички, които отговарят на условията за социално подпомагане, да получават месечни социални помощи. Искам да отворя една скоба и да прибавя това, което според нас е изключително важно. Досега от тази ограничителна мярка се възползваха само тези, които са в трудоспособна възраст и които получават социални помощи, а не всички останали български граждани, които по някакъв начин по някакъв начин са хора с увреждания или отглеждат деца до 3-годишна възраст, бременни, самотни майки и т.н. Имаше една група, която не попадаше в рамките на това ограничение, което според нас беше основание да ограничим за всички останали, които са в трудоспособна възраст. Пак повтарям, към онази дата - 2006-2008 г., пазарът на труда в България страдаше от хроничен недостиг на работна ръка. На следващо място, тази мярка, която се предлага и която според нас е изключително неадекватна, а и не само според нас, предизвика на практика сериозна публична дискусия преди внасянето на този законопроект в Народното събрание. Тя е свързана с въвеждането на така наречената целева социална помощ за лица с трайни увреждания. Досегашният режим какъв беше? На базата на социалната оценка, която на практика произтичаше от експертното решение от медицинския документ, който беше ключът към тези права, всички хора с трайни увреждания, тоест лицата с 50 и над 50% загубена работоспособност, имаха право на месечна интеграционна добавка. Тези месечни интеграционни добавки бяха за транспортни услуги, за информационни и телекомуникационни услуги, за обучение, за балнеолечение и рехабилитация, за достъпна инфраструктурна среда, наем за общинско жилище, за диетично хранене и лекарствено лечение. Това са седемте мерки, които след социалната оценка, на базата на потребностите, според степента и вида на увреждането, според степента и вида на увреждането, според степента на намалената работоспособност, получаваха право на интеграционни добавки, след социална оценка и след заповед на директора на дирекция „Социално подпомагане”. Сега тази индивидуална интеграционна добавка се подменя с така наречената целева социална помощ за лица с трайни увреждания, тоест минава в системата на социалното подпомагане, което предполага и подоходен критерий – нещо, което е изключително неприемливо за хората с увреждания. Не случайно в хода на публичната дискусия президентът на републиката господин Георги Първанов заяви, че ако в този вид бъде приет законът, той ще наложи вето, предварително беше заявена тази позиция. И не случайно в следващи дискусии с министър-председателя господин Бойко Борисов се стигна до разбирането, че този подоходен критерий няма да бъде приет. Аз се учудвам, че сега управляващото мнозинство внася законопроект, в който фигурира отново този доходен критерий. На заседанието на Комисията по труда и социалната политика от представители на Политическа партия ГЕРБ беше заявено, че този текст ще отпадне, но на първо четене, така или иначе, беше приет текстът във вида, в който е внесен от вносителите в лицето на Министерския съвет. Този текст на практика е неприемлив за хората с увреждания. Всъщност това е причината, поради която Парламентарната група на Движението за права и свободи няма да подкрепи предложения законопроект и няма аргументи, с които да подкрепим предложения законопроект. На следващо място, Съветът за социално подпомагане, който съществуваше досега към Министерството на труда и социалната политика на практика, се предлага да бъде отменен, тъй като Националният съвет по въпросите на социалното включване към Министерски съвет, Националният съвет за тристранно сътрудничество се ангажират с проблемите, които са свързани със социалното включване и според вносителите няма нужда от такъв Съвет за социално подпомагане. Преди малко Преди малко в докладите на вносителите от водещата комисия беше подчертано, че са изключително важни промените в областта на социалните услуги, планирането на разкриването, на закриването, на промяната на капацитета и предоставянето на социалните услуги и се приема тезата за планирането на социалните услуги на областно и общинско ниво, за да се предотврати струпването на социални услуги в рамките на една област, на една община или на няколко области или няколко общини. Дава се възможност на областните и

тази дейност по предоставяне на социални услуги да бъде адекватна на конкретните потребности в съответната община или област. Планирането на социалните услуги в съответствие с реалните нужди е изключително важно, но това е мярка, която няма как да бъде подкрепена. на „Движението за права и свободи”, няма да подкрепи внесения по този начин законопроект. Запазваме си правото да внесем поправки между първо и второ четене, защото според нас целевата социална помощ за лицата с трайни увреждания на практика прави Закона за интеграция на хората с увреждания напълно излишен, превръща интеграционните добавки в социална помощ с въвеждането на доходния критерий и затова ние няма да подкрепим така внесения законопроект.

Уважаеми господин Адемов, искам да Ви кажа, че Вашите притеснения относно въвеждането на целева социална помощ за хората с увреждания по Закона за социално подпомагане са неоснователни. Вие присъствахте на заседание на Комисията по труда и социална политика, на което ясно и категорично народните представители от ГЕРБ заявиха, че между първо и второ четене ще внесат предложение тези текстове да отпаднат. За един месец назад, от момента, в който е внесен този законопроект, ние – народните представители от ГЕРБ, се срещнахме с много организации на и за хора с увреждания, както и със самите лица с увреждания. Всички те изразиха своите притеснения по отношение на тази законодателна промяна. Ние сме диалогична партия и е редно да се съобразим с мнението на нашите избиратели, каквито са и хората с увреждания затова между първо и второ четене ще направим предложение

Уважаема госпожо Ангелова, аз бях достатъчно коректен, като заявих, че на заседанието на Комисията по труда и социалната политика Вие заявихте позицията, която представяте сега под формата на реплика, но преди малко представител на вносителите в лицето на заместник-министър на труда и социалната политика заяви, че продължавате да смятате, че това е правилният подход. По какъв начин аз трябва да реагирам, след като има внесен законопроект във вида, в който ние го дискутираме в момента? Ако искахте да се откажете от този подход, имаше друг, по-коректен начин да го изтеглите този законопроект, за да отпадне тази дискусия, за която става въпрос в момента. Аз се съгласявам с това, че вие сте изслушали хората с увреждания, само че искам да ви кажа, че ние ги слушаме отдавна, малко по-рано, отколкото това правите вие.

Уважаема госпожо председател, колеги! Винаги е добре, когато се поставят на дневен ред социални проблеми, тъй като смятам, че всеки един от нас тук малко или много се докосва до тях не само срещайки се с избирателите, а и като член на това общество.

също да изразя своето безпокойство, не, а една бележка, че когато се правят промени в такива закони, които, повярвайте, са обсъждани преди да бъдат приети, многократно, в публични дискусии, в определени панели, дори, ако щете, на цели конференции, някак си много бързо се направиха едни промени и се сменя концепция, която общо взето показа едни прилични резултати. Повярвайте ми, аз зная, че за да се решат част от въпросите на хората, които се нуждаят от социално подпомагане и на хората с увреждан,е са нужни не пари, а много пари. пари. Зная, че това е един проблем, който днес стои пред страната ни като цяло, а и не само в България. В същото време законите не се правят за една година, те не се правят за няколко месеца или до края на тази година, а се правят за един по-дълъг, по-далечен хоризонт. Затова съм учудена, че нямаше дискусия по тези въпроси. Отделните срещи с отделни хора от представителни или непредставителни организации е едно, но когато дойдат национално представените организации на хората с увреждане, на родителите на деца с увреждания, когато се срещаме и с други етнически групи и техни представители, разбира се, и работещите в областта на социалната политика и най-вече социалното подпомагане, ще видите, че има много неща, които трябва да дискутираме, пак казвам, по двата закона. Аз лично бих препоръчала този законопроект да се изтегли или да се задържи временно и да се гледат двата законопроекта заедно. Естествено, налага се, и то ще влезе в сила от 1 януари 2011 г., ние да се съобразим с Европейския комитет по социални права, че всъщност текстовете, които наложихме за ограничаване на получаването до безкрай на социални помощи от здрави, прави, пращящи от сила хора и влизащи в професията „социално слаб”, ние трябва да се съобразим с него. него. Уважаеми колеги, аз поставям един друг въпрос днес, сега, защото до 1 януари 2011 г. има време: критериите. Критериите! Само доходният тест, само имущественото състояние не са достатъчни. Няма страна в Европейския съюз, която да раздава социални помощи, от тези социални помощи изключваме: децата, бременните, майките на малки деца, хората с увреждания, възрастните хора, говорим за работоспособните хора, на които да дават социални помощи до безкрай, без да искат нещо насреща. Чудесно, предложението, което прави министерството, е да се увеличи отработването на тази социална помощ на 15 дни. Тук, в залата, има кметове, и то добри кметове, поне са показали. Аз имам впечатление от тяхната дейност в социалната област. Искам да ви попитам, колко кмета могат да принудят, да накарат тези хора, които получават социални помощи, да отработват онези 7-8 дни? Това от една страна. Всички дават медицинско и казват, че са болни. Това е практика. На следващо място, колко кметове имат материалния ресурс в бюджета си, с който да намерят подходящите материали, суровини, оръдия на труда и т.н., с които тези социално слаби ще работят? Обикновено това са хора по благоустройство, озеленяване, почистване на улиците, боядисване на тротоари и т.н. Горе-долу това е, което се прави. За да даде кметът, да поиска 15 дни да се работи, той трябва да има ресурси, а това все пак не е предвидено. Аз ви моля да се обърнем към европейската практика – човек, който не е работил и не е внесъл нито един лев в държавата България или в осигурителната система, не трябва да има право на социални помощи. Аз много пъти, срещайки се с хора, съм казвала – идват за социални помощи мъже, които камък да стиснат – вода ще пуснат, но в крайна сметка те не желаят да да работят и им е по-лесно да получават социални помощи. Доктор Адемов много просторно обясни как преминахме от 18 на 12 месеца, а имахме идея да станат и 6 месеца, защото една голяма част от хората, които бяха свикнали да получават социални помощи, на които им се предоставяха услуги за квалификация или да научат нещо и им се предлагаше работа, в крайна сметка отидоха там и част от ресурсите, ресурсите, заделени за социално подпомагане, бяха насочени примерно за увеличение двойно на помощта на първокласниците на родители с доходи до 350 лв. – за всички първокласници, за 15 септември. Тоест чрез вътрешна компенсация на бюджета на Министерството на труда и социалната политика освободените ресурси от тези хора, които отидоха да работят, се използваха в друга насока. Сега разбирам действително, че имаме висока безработица, но тук не поставям под съмнение хората, които до този момент са работили и са станали безработни. Те ще получат обезщетение при безработица, което е в определен период съобразно техния стаж - продължителността на техния трудов път,

аз искам да поставя въпроса, който тук се повдигна и все пак се коментира, че ще има промяна между първо и второ четене относно доходния критерий, който беше предвиден. Колеги, когато се внася един законопроект, той се гледа такъв, какъвто е внесен, а не на базата на поети ангажименти. В крайна сметка ние гледаме един текст. Струва ми се, че трябва да бъдем много внимателни. Вие казахте преди малко, госпожо Ангелова, че сте се срещнали с много неправителствени организации не поставям под съмнение това Ваше твърдение, но в пощите си ние имаме една протестна нота на националнопредставителните организации на хората с увреждания и на родителите на децата с увреждания, които много остро поставят въпроса не само за доходния критерий.

интеграция на хората с увреждания. Още нещо искам да кажа, което можете да проверите. Аз бях безкрайно учудена, когато, прочитайки стенограмата от заседанието на Министерския съвет, виждам, че на 9 януари т.г. Министерският съвет е взел решение

Как може да се променя нещо, което още не е прието със закон? Как може един правилник да се променя, преди да е променен законът? Значи има някакво объркване и много ми се иска министърът да не се подвежда в този случай. Убедена съм, че ще отпадне това. Но пак настоявам – мисля си, че е най-добре двата закона да се гледат заедно, успоредно, и то след обстойно обсъждане - широко обществено обсъждане, заедно с неправителствените организации, и то националнопредставителните неправителствени се поставяте вие, като нова парламентарна група, като нови управляващи, в риск да бъдете обвинени за сегментиране на различните неправителствени организации, а вие насочвате погледи и към общините към планиране на дейността в социалното подпомагане в общините. Чудесно, след 20 години се връщаме към плановия подход! Аз съм завършила „Управление и планиране” и мисля, че най-после си дойдохме на думата, че без да планираш и без да имаш стратегия за нещо, не можеш да имаш успешно развитие. Но в същото време много е важно да не се хвърлят такива квалификации, че, видите ли, някои области са били развити много добре в някои общини, а други – по-зле, защото подходът бил лош. Подходът зависи от хората по места. Вие имате и във вашите среди, и във всички среди кметове и общински съвети, които работят перфектно, които имат усет към социалното подпомагане, които разбират тази дейност, които са активни и са създали необходимите социални услуги на територията на своята община. И те са избирани и преизбирани, и могат да го направят - как да го направят, кога да го направят, към кого да се обърнат, а не както когато хората са индиферентни. Така че не всичко зависи от това, към което искате да насочите вниманието. Съвсем накрая ще попитам: аз не разбирам логиката на това да бъде закрит Съветът за социално подпомагане, въпреки че неговата дейност - почти същите хора със същите проблеми, се насочват към Министерския съвет, към Националния съвет по въпросите за социално включване. Уважаеми колеги, повярвайте ми, всички въпроси, които се обсъждат в Съвета за социално подпомагане, се обсъждат на професионално равнище. А когато една институция отиде към Министерски съвет, тя винаги има повече представителни функции.

на Съвета за социално подпомагане задължително минават през Националния съвет за тристранно сътрудничество. Така че аз не мога да разбера логиката на тази промяна и искрено се надявам действително, госпожо председател, че на този етап ще задържите този законопроект, за да може да се гледа успоредно с другия законопроект и да се обмисли действително логиката и философията на социалното подпомагане такава, каквато тя е. Защото в противен случай ние приравняваме хората с увреждания със социално слабите за определен период от време, което за тях е своего рода

представители да репликират изказването на госпожа Масларова? Не виждам. Думата за изказване поиска народният представител Цветан Костов. Доктор Костов, имате думата.

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Парламентарната група на Синята коалиция подкрепя по принцип внесения Законопроект за изменение и допълнение на Закона за социално подпомагане. Ние заставаме зад основния мотив, с който е внесен законопроектът, за оптимизиране на нормативната уредба в областта на предоставяне на социални помощи и социални услуги, също така и зад съответствието с решението на Европейския комитет за социални права, уреждащо съответно правото на социална помощ и принципа за недопускане на дискриминация. Ние сме за засилване на контрола върху отпусканите социални помощи - подкрепяме текстовете, касаещи недобросъвестното поведение от страна на бенефициентите при ползване на отпуснатите помощи. Подкрепяме също така законовите възможности, които дава този законопроект, за равен достъп до социални услуги на хората от рисковите групи, и то стойностни и ефективни социални услуги, адекватни на нуждите на потребителите. Но ние не можем да приемем въвеждането на месечна целева социална помощ за хората с увреждания. И не само заради предвидения подоходен критерий, ние не споделяме идеята за механично включване на права и на привилегии за хората с увреждания в общия режим на социалното подпомагане. Това в значителна степен обезсмисля промяната, философията на Закона за интеграция на хората с увреждания. Обръщам се към вас с призив: нека чуем мнението на хората с увреждания, на представляващите ги организации. Да се опитаме да разберем защо те възразяват срещу това това прехвърляне на текстове от Закона за интеграция на хората с увреждания в Закона за социално подпомагане. Нека спазим наложения в Европа принцип: при разработване на тази проблематика да не се прави нищо за тях без тях. С оглед на изложеното, ако този законопроект бъде приет на първо четене, ние ще направим съответните предложения. Обнадежден съм от позицията, която чух от партия ГЕРБ в същата посока – за предложения за промени. Разбира се, има и още две опции: евентуално удължаване на времето между двете четения за провеждане на широка обществена дискусия по тези въпроси и отлагане

Благодаря на д-р Костов. Реплики? Не виждам желаещи. Други народни представители, които желаят да се изкажат? Няма. Обявявам разискванията за приключили. Преминаваме към гласуване

Уважаеми дами и господа народни представители, тъй като гласуваната от нас програма за работата на Народното събрание за периода 20-22 януари 2010 г. върви сравнително бързо и с оглед обстоятелството, че по част от точките от дневния ред не са постъпили необходимите доклади от комисиите, които ще заседават днес, предлагам на основание чл. 53, ал. 1 да гласуваме заседанието да бъде прекратено преди обявения по нашия правилник финален час 14,00 ч. Моля да гласуваме процедурното предложение за прекратяване на заседанието.